a sada ćemo prijeći na sljedeću točku dnevnoga reda - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medijima, čitanje, P.Z. br. 849. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospođe zastupnice, gospodo zastupnici. Dakle, pred vama je tekst prijedloga izmjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medijima koje je Vlada uputila u saborsku proceduru po hitnom postupku, a kako bi se donošenjem ovog zakona osiguralo bolje poštivanje odredbi o transparentnosti vlasništva u medijima. Svjesni nužnosti osiguranja pune neovisnosti slobode medija, ali i svjesni odgovornosti i uloge koje mediji imaju u našem društvu u donošenju medijskih zakona vodili smo se principom važnosti osiguranja pune neovisnosti medija u smislu uredničkih sloboda i na tragom donosili smo sve izmjene propisa i predlagali nove. U isto vrijeme suočeni s naglom ekspanzijom medijskog tržišta nakon desetljeća u kojima nisu bila dozvoljena privatna inicijativa u medijima trebalo je donijeti zakone koji će potaknuti ulaganje privatnog kapitala u medije kako bi se i kroz pluralizam vlasništva osigurao cjelokupni pluralizam medijskog tržišta. Ipak kako bi se zaštitio pluralizam važno je da kristalno jasno svakom građaninu Republike Hrvatske bude tko je vlasnik pojedinog medija i to zbog niza razloga. Kao prvo da bi se spriječile nedozvoljene koncentracije koje pogubno djeluju na pluralizam medija i da bi se izbjegao bilo kakav prikriveni vlasnik koji utječe na uređivačku politiku. Predloženim zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o medijima doprinijet će se boljoj primjeni odredaba Zakona o medijima koji uređuje transparentnost vlasničke strukture nakladnika medija, te će se spriječiti i prekršajno sankcionirati prekršajno sankcionirati prikrivanje vlasničke strukture medija. Konkretnije mogu reći da će se izmjenama odredaba članka 32. o transparentnosti vlasničke strukture nakladnika na način da se propisuje obveza dostavljanja Hrvatskog gospodarskoj komori ovjerenih preslika isprava o stjecanju dionica ili udjela u nakladniku. Isto tako, zabranjuju se pravni poslovi koji imaju za cilj prikrivanje vlasničke strukture nakladnika ili vlasništva stjecatelja dionica ili udjela u pravnoj osobi nakladnika. Također, utvrđuje se da su pravni poslovi kojima se prikriva vlasnička strukture nakladnika ili vlasništvo stjecatelja dionica ili udjela u pravnoj osobi, da su oni ništetni, a isto tako se preciziraju prekršajne odredbe i određuju maksimalne novčane kazne do milijun kuna. Također želim reći da je i ovaj nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medija, da je bio …/Govornik se ne razumije./… Europskoj Komisiji od koje smo dobili pozitivno mišljenje, upravo na tragu ovog zalaganja i borbe za transparentnost u medijima, posebice vlasničke strukture. Pored toga želim istaknuti da ove izmjene i dopune Zakona o medijima nisu imale za cilj u ovom kratkom roku obuhvatiti sve one inicijative koje su postojale i postoje u zadnjim godinama, bilo od novinarskog društva, bilo čak i od matičnih saborskih odbora vezano, koji su vezani na ovu temu, nego je bilo bitno provesti upravo ove intervencije u zakonu sa ciljem dakle osiguranja transparentnosti vlasničke strukture. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. I u ime kluba HDZ-a, gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre, poštovana gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Pa evo pred nama je nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medijima, koji se mijenja, evo samo u nekoliko članaka, ali mislim da su ove izmjene izuzetno važne. Ovim nacrtom prijedloga zakona precizira se odredba članka 32. o transparentnosti vlasničke strukture nakladnika, na način da se primjenjuje obveza dostavljanja Hrvatskoj gospodarskoj komori ovjerenih preslika isprava o stjecanju dionica i udjela nakladniku. Nadalje ovim se prijedlogom zabranjuju pravni poslovi koji imaju za cilj prikrivanje vlasničke strukture nakladnika ili vlasništva stjecanja dionica ili udjela upravnoj osobi nakladnika. Ovim se prijedlogom također utvrđuje da su pravni poslovi kojima se prikriva vlasnička struktura nakladnika u vlasništvu stjecatelja dionica ili udjela u pravnoj osobi nakladnika ništetni. preciziraju se prekršajne odredbe koje uređuju dostavu podataka i isprava Hrvatskoj gospodarskoj komori, te se uvodi i prekršajna odgovornost, novčana kazna iznosi milijun kuna. Bitno je reći da za donošenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu, te se odredbama prije ovog prijedloga zakona uređuju transparentnost vlasničke strukture nakladnika medija i ono što je bitno reći, a to je da će se spriječiti i prekršajno sankcionirati prikrivanje vlasničke strukture medija. Mislim da je dobro reći da ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o medijima nikako ne bismo mogli reći, a bilo je prilike čuti već i u medijima, ali mi to nikako ne bismo mogli reći da bi se vršio pritisak, eventualni pritisak na medije, nego se ovim zakonom svakako želi na neki način pomoći budućoj neovisnosti medija, nadalje cilj je da se postigne jasna vlasnička struktura nakladnika medija. Mislim da su ovo dobre promjene, mi u klubu HDZ-a i promjenama, izmjenama i dopunama Zakona o medijima, i vjerujemo kako će se ovim izmjenama i dopunama postići doista cilj koji je i zacrtan. Slijedom evo svega navedenog klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje izmjena i dopuna Zakona o medijima. Hvala vam lijepa. Hvala. I u ime kluba HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine ministre sa suradnicom, i kolegice i kolege zastupnici. Ovaj prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medijima evo samo se razlikuje u jednoj riječi, a to je ono elektronički mediji, a ovo su mediji, dakle pretežito pisani dakle u Republici Hrvatskoj, bilo na ovom općem nivou, bilo lokalni mediji, dakle prijedlozi su isti da se spozna titular vlasništva, a vjerujem da time bi se i mnoge stvari u sadržaju tih medija prepoznale, dakle sadržaj medija je vrlo često na žalost usko vezan uz interese vlasničke strukture, a sada trenutno je ona vrlo zamršena i vrlo često neprepoznatljiva, pa onda građani zapravo mogu biti lako dezorijentirani putem vijesti, komentara, kolumni i ostaloga što se u tim pisanim medijima navodi. Ne samo da je su interesne grupacije povezane sa vlasnicima ili vlasnikom medija, pa onda stvaraju lažnu sliku o nekome, bilo da je ona uljepšana, bilo dakle u epitetima, bilo da je ona nagrđena o određenim bilo političkim opcijama, bilo pojedincima, a dokazivati ono što je napisano u medijima, dakle ono što je jedanput objavljeno, ili pak demantirati ili se suditi, ja uvijek kažem da je ona prva vijest 95% dojma čitatelja, a demanti ili sudski postupak ispravlja samo 5% Zbog toga klub HDSSB-a će biti dakle za prihvaćanje i dignuti ruku ovoga prijedloga ili Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medijima, ali moram reći gospodine ministre da bi bilo puno bolje kada bismo znali i koliko pojedini mediji, ali to ne možemo saznati jer mi je Ministarstvo financija na moj pisani upit odgovorilo koliko jedan vlasnik medija duguje Hrvatskoj državi, da kažem i narodu, svojih poreznih obveza i ostalih obveza poreza iz dohotka, PDV-a itd., pa sam dobio odgovor da je to tajna, da se to ne može znati jer je to protivno interesu poreznog obveznika. Je, točno da je protivno interesu poreznog obveznika ako on duguje više stotina milijuna kuna Hrvatskoj državi. I onda imamo rupe u proračunu, i onda imamo deficit proračuna. Ako takvih ima ne znam ni ja koliko, ne samo u medijima negoli i ostalih koji imaju povlašteni položaj u Poreznoj upravi i inspekciji i godinama duguju stotine milijuna kuna, a imaju samo PDV 10% na medije, a ostali građani plaćaju 23%. Što je to? Porezna tajna, tajna Ministarstva financija. Kaže samo u obrazloženju na moj pisani upit dobio sam odgovor da se to može doznati taj dug samo u slučaju kaznenog postupka ili progona. Pa ja nisam kadija, niti tužim niti sudim, ali kao građanin RH jednak sa svima ostalima tražio sam i molio i volio bih znati koliko to vlasnici poznati ili nepoznati, tko se iza koga krije, čiji je kapital tamo, čije su dionice tamo, dakle koliko oni duguju iz svoga redovnog poslovanja Hrvatskoj državi. Eto to bi, ovaj zakon to ne rješava, zakonski prijedlog, ali u svakom slučaju da bismo, da bi nam bilo puno jasnije ukoliko bismo znali otkud vjetar puše jasno znajući vlasničku strukturu onda bismo znali i strukturu vijesti i strukturu sadržaja tih medija. I jasno bi nam bilo zašto se piše ovako, onako, zašto se ponekad i pišu neistine i mogli bi unaprijed kako kaže predsjednik Sabora predvidjeti što će oni to pisati. A onda bi i onaj krajnji potrošač, kupac medija, novina, znao orijentirati se prema toj vlasničkoj strukturi hoće li on kupiti te novine ujutro na kiosku ili neće kupiti novine jer zna što će tamo ga dočekati i što će tamo pisati. Točno je da je potrebna transparentnost vlasništva, kako ja kažem titulara vlasništva, ali točno je da je potrebna i transparentnost poslovanja tih medija. Nažalost, toga nereda i netransparentnosti poslovanja u Hrvatskoj ima, za to su zadužene inspekcije koje ne rade svoj posao. Ili su pak zavisne od toga medija i od slike koju će taj masovni medij stvoriti o nekome. Pa je onda ne samo interesna grupacija uključena u vlasništvo i interes prema mediju negoli i politika. I to mi I to mi dobro znamo. Jer trebamo lagati ili trebamo pogledati jedan drugome u oči da je to tako? A tako je. Ovo je samo početni korak, ovaj zakonski prijedlog, koji se utvrđuje i kojim će se nadam se, u dobroj vjeri sam, da je namjera i ministarstva i Vlade da se napokon i to dozna. Iako postoje raznorazne glasine, te vlasnik iz Njemačke te iz Turske te sa Cipra te sa Kajmanskih otoka i ne znam ni ja otkuda, vlasnici Sejšela naših medija. Daj Bože da možemo i vašu vjeru gospodine ministre da ćemo napokon to doznati ovim zakonskim prijedlogom pa ćemo to znati. Daj Bože da to znamo, ali bojim se da svaki zakon ima svoje rupe pa će i ti najvjerojatnije vrlo spretni spretni ljudi iskoristiti i eventualne rupe, ali volio bih da to ne bude. Ali bih volio da se nekakav donese bilo zakon, bilo uredba, odredba itd., po kojemu će ti isti mediji čiji su vlasnici vrlo dobro potkovani novčano, financijski i koji imaju sasvim sigurno svoje interese prema RH, bilo da ne kažem strateške interese, od raznoraznih globalizacijskih ciljeva itd. Pa prema tome valjalo bi utvrditi i transparentnost poslovanja takvih "magnata" pod navodnike ponekad, novinskih magnata i ostalih magnata. Zbog tog kao prvi korak prema tome, prema toj transparentnosti kako se to u politici kaže ili jasnoći što bi bila ljepša hrvatska riječ jasnoći vlasništva jel', titulara vlasništva, naslovnika vlasništva klub HDSSB-a će biti za ovaj zakonski prijedlog. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Boris Kunst, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče, ministre, kolegice i kolege. Predloženi zakon pozdravljam i podržavam u cilju povećanja transparentnosti svakog poslovnog subjekta tako i posebno medija. Predloženim izmjenama će se vjerujem stati na kraj prikrivanju vlasničke strukture kao i zlouporabama netransparentnosti ulaganja sa svim oblicima kriminala vezanih uz ulaganje u vlasničke udjele u medijima. A što je ustvari i naglasilo Vijeće za nacionalnu sigurnost. Odgovornost medija je u objektivnosti i istinoljubivosti. Nažalost, novinarstvo u Hrvatskoj uz časne izuzetke iz dana u dan pada na sve niže grane kod nas. Širenje laži, poluistina, insinuacija često odgovara nekim vlasnicima medija ili nekim drugim moćnicima. Sami novinari sramežljivo upozoravaju da današnje novinarstvo prečesto ugrožava umjesto da štiti, promiče temeljna ljudska prava i slobode. Mnogi novinari u nezavidnoj su situaciji po sistemu veži konja gdje ti gazda kaže. Često puta pišu na način koji ne odgovara njihovom osobnom shvaćanju, ali nemaju izbora jer to im je faktički životna egzistencija. A vlasniku medija je primaran samo profit. U tom kontekstu često govorimo o manipulaciji umjesto o informaciji. Za vlasnike medija cilj je vrlo jasan. Novac i novac i samo novac bez obzira na žrtve i uništene živote. U novinarsku struku miješaju se mnogi moćnici, od vlasnika do velikih oglašivača pa i pokojeg političkog moćnika. Stručna javnost i dio novinara upozoravaju na ovaj problem, ali ih nitko ne čuje. Novac je i dalje primarni kriterij u našem novinarstvu to je ono što je najgore što nam se moglo dogoditi. Novinari danas su sve potplaćeniji i rade u sve većoj radno pravnoj nesigurnosti, ali smatram da su si za mnoga ponižavanja najviše sami krivi. Iako podržavam predložene izmjene treba naglasiti da oni sami po sebi neće donijeti željene pozitivne pomake u medijskom prostoru HRvatske. Razni regulatori, nadglednici ili kako god ih mi zvali do sada i ubuduće zapravo su ti koji bi trebali daleko odgovornije raditi svoj posao nego što ga danas rade ili što su ga do danas radili. Imati vlasništvo nad medijem, osim brojnih privilegija podrazumijeva a što mnogi vole zaboraviti i ogromnu društvenu moć. Nažalost, na odgovornost se najčešće i zaboravlja. Vjerujem da senzacionalističko novinarstvo nema budućnosti u HRvatskoj, bar ne na duge staze. Vjerujem da će i sami novinari glasnije ukazati na svakodnevno srozavanje struke i na vlastitu radno pravnu nesigurnost te onemogućiti sve one koji bi željeli da medije pretvore u muljevite vode koji će skrivati brojne tajne, a na kraju potopiti i same te novinare. Zalaganje za transparentnost vlasništva nad medijima kao i borba za istinsku slobodu medija, kao prava na istinsku informaciju to je jedno od temeljnih ljudskih prava i treba biti prioritet u društvu koje želi njegovati najviše standarde demokracije. U tom smislu novinari prvi trebaju ustati za obranu digniteta profesije uz podršku svih nas. Ne samo moralnu već i stvarnu koju ćemo iskazati predlaganjem i prihvaćanjem zakona koji će novinarstvo u Hrvatskoj vratiti na respektabilnu razinu koja mu i pripada. I još jednom ponavlja, zadaća medija je da promovira demokraciju, da izvješćuje o svim bitnim društvenim procesima ali istinito i promiče temeljna ljudska prava ali ne da ih toliko često ugrožava. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović,

Naime, ovo je u svakom slučaju dobra tema koju je načeo kolega Kunst, a to su novinari. Naime, novinari svjedoci smo često ni ne znaju tko je zaslužan za otkaze koje dobivaju jer im otkaze ne uručuju vlasnici. Vlasnike ni ne znaju. Ali evo onaj tko je za to zadužen on im to uručuje u malo većoj količini i mislim da su oni novinari definitivno prve žrtve. Da nema znam i sami da vlasnici često guše slobodu pisanja, da preko urednika mijenjaju naslove koji vrlo često nemaju veze sa tekstom koliko smo čuli iz razgovora sa novinarima, pa ne samo da mi obični smrtnici ne znamo tko su vlasnici nego ne znaju ni oni koji rade u novinskim kućama. I mislim da ovdje vlasništvo na ime, što bi trebalo biti, u svakom slučaju itekako korisno. Pored tog vjerujem da ni brojni čitatelji ne znaju da je po nekoliko listova u istom vlasništvu. Pa onda eto sada pogotovo na moru kupe si malo više nekoliko novina, onda vide svuda su jednaki tekstovi i dalje, pa si postavljaju to pitanje, jer i to je često jako dobro sakriveno, a posebno na sakriveno na koji način su neki došli do tog vlasništva. Dakle, transparentnost u svakom slučaju itekako će dobro doći. Ovdje što je jako bitno i o čemu treba dobro razmišljati to je provedba ovog zakona. Naime, jučer smo čuli da je možda kazna do milijun kuna, možda i premala, jer ako su vlasnici ovako što se često priča i kako bi kolokvijalno nazvali tajkuni njima milijun kuna možda i neće biti ne znam koliko a da i dalje krše ovaj zakon. Zato vjerujem da ukoliko u provedbi zakona bude problema da će sigurno doći i do pojedinih izmjena. Naime, kazne izgledaju velike ali one u medijskom prostoru koji je često vrlo skup sigurno i nisu takove. Također postavljamo si pitanje da li se kroz medijski prostor krši Zakon o financiranju političkih stranaka. Jer kod nekih medija imate osjećaj da su sponzori političkih stranaka i to jasno netransparentni sponzori jer ne daju novac direktno, ali ako vam objave tekst od stranice, onda sigurno su itekakovi vrlo veliki i kvalitetni sponzori. Svjedoci smo također i medijskog linča na pojedine dužnosnike koje isto tako možemo shvatiti kao sponzoriranje pojedinih političkih stranaka. Dakle, svako transparentno vlasništvo jasno vlasništvo što bi rekao kolega tamo, itekako će pridonijeti razumijevanju medijskog prostora. Bit će manje čuđenja zašto u pojedinim listovima ima toliko reklama, dakle toliki reklami prostor zauzimaju pojedine tvrtke, a zapravo tu i tamo samo šapuće da su te tvrtke zapravo u dobro dijelu vlasništva medija. Lokalni mediji su po mom mišljenju znatno transparentniji. U malim sredinama se sve zna i koliko god se pokazuje prstom u lokalne medije mislim ga je tu priča puno jasnija. Naime, znamo da i tamo ima sklonosti prema pojedinim ajde mogli bi reći dužnosnicima na lokalnom nivou, ali tu je priča puno, puno jasnija. Dakle, u nadi da će se i dalje pratiti u cijeloj ovoj strukturi kao što smo vidjeli sa prijavom i kontrolom, da će se pratiti provedba dobrog zakona i izuzetno potrebnog zakona, evo vjerujem da će sve ipak biti puno, puno jasnije. Hvala. Hvala vam gospodine predsjedniče SAbora. kolega Markovinović zašto sam se javila upravo zbog toga jer sam znala o čemu ćete sada razgovarati, a i htjela sam reći sljedeće. Evo kroz dvoje tiskovine mi već duže vrijeme pratimo dva feljtona, jedan je o drugu Titu i Jovanki, valjda je taj drug Tito moralna vertikala komunista, a Jovanka modna ikona pa sad nam govore kako će to biti kad oni zacrvene Hrvatsku. A drugi feljton je o ocu Milanoviću, odnosno o ocu predsjednika jedne stranke Zorana pa gledamo kako je Zoki bio mali pa veliki i tako. Ne znam što bismo iz tog feljtona trebali naučiti, valjda zašto Zoran Milanović nema neko svoje mišljenje, ne može se na ništa očitovati, međutim sad šuti momentalno jer ne zna šta će, i on želi isto Hrvatsku crvenu, misli uz pomoć da će to i uspjeti. Ali ono što je simptomatično, u tim tiskovinama ja nisam vidjela nijedan feljton o učenicima inovatorima, učenicima V. gimnazije, učenicima II. gimnazije koji su lani osvojili vrijedne nagrade. Tražim komentare ili feljtone o nekim kulturnim manifestacijama, od toga nemamo ništa. Ovo je samo dio koji sam htjela reći. Ako se na to svodi i to je EPP i dobro ste rekli, sponzorirani su od različitih stranaka. Hvala. Imamo odgovor, gospodin Krunoslav Markovinović. javne pomoći nekoliko kolumnistica iz različitih novina kako zapravo, kako će SDP prije svega nadoknadit sve svoje propuste i zašto ne radi to i to. I to je njima neshvatljivo i sva kritika zapravo ide ovdje, prema tome i to je u neku ruku sponzoriranje ako ćemo tako. Prema tome, nemojmo se čudit feljtona, mislim da je i djed čak spomenut, ali dobro, možda i porodično stablo vidimo uskoro. sadašnje i buduće i slično pa ako je to doprinos nadajmo se da neće biti dovoljan. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo dalje repliku. Gospođa zastupnica Sunčana Glavak, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Pa nisam baš sigurna da je ovo nešto povećalo značajno tiražu ali evo, kažu da svaka roba ima svog kupca. Znate što je najžalosnije, kolega Markovinoviću? Najgore što se novinaru može dogoditi, a kada eto govorimo ovdje o Zakonu o medijima onda ću se zadržati samo na tiskanim medijima, da čitatelji komentiraju da je primjerice u nekom dnevnom listu točna vremenska prognoza, a djelomično točan eventualno horoskop. Sve ostalo dovodi se u pitanje. Mislim da je to najtragičnije što se jednom novinaru može dogoditi, a vjerujem da vratimo se na meritum stvari, a to su ove izmjene, da se upravo i na ovakav način novinarima omogućuje da oni ovo o čemu bismo trebali govoriti i još jednom ponoviti jest da su brojna nagađanja, indicije da zbog jasnih jasnih podataka u vlasničkoj strukturi ima i tzv. crnog kapitala u medijima i to je ono o čemu zapravo govorimo ovim izmjenama Zakona o medijima. Još jedno, to je snažno antikoruptivno sredstvo i zato se iznimno čudim što nije ni predsjednik Odbora za medije imao potrebe ovdje javno reći ono što je jučer podržao na Odboru za medije, da je ovaj zakon dobar i da je dobar Zakon o elektroničkim medijima. Čudi me što ovakva snažna antikoruptivna sredstva ama baš nitko od kolega iz Socijaldemokratske partije nije imao potrebe ovdje javno poduprijeti. Hvala lijepa. Pa evo što se tiče povjerenja u medije, nekad su ljudi stvarno upotrebljavali rado rečenicu pročitao sam u novinama, gledao sam na televiziji, slušao sam na radiju i to je bio izuzetno jak argument, ali i novine i radio i televizija su bili jednopartijski i onda drugačije se nije ni smjelo razmišljati. Prema tome, to je tako bilo. Danas nisu jednopartijske ali većinski jednopartijski su mediji danas u većinskom dijelu, dakle pokušavaju pomoći onom što očito neće moći pomoći, do te mjere bar do koje misle i mislim da to blago rečeno nije fer, ali fer igra često nema veze sa vlasništvom. Ako je vlasnik nepoznat onda može si štošta tog priuštiti. Poznati vlasnik ipak će malo voditi brigu o svojim potrošačima prije svega jer mnogi poduzetnici su unutra u medijima po svojim korisnicima jer ako bude bio takav onda čini mi se da će više izgubit nego što će u cijeloj priči dobit. A što se same korupcije u medijima tiče ovdje dalo bi se puno ovdje pričati na koji način su postali vlasnici pojedinih listova, pojedinih elektronskih medija i slično i tu trebamo, ja mislim vrijeme je da svi podržimo da se to istraži do kraja. Hvala. Hvala. Imamo repliku, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Kolega Markovinović, rekli ste da radnici vrlo često, rekao bih uglavnom i ne znaju tko je vlasnik medija u medija u kojemu rade. Ma možda i to za njih nije toliko bitno koliko je bitno da zapravo mnogi tamo rade na crno, da se vrti crni kapital, da neki u nekim velikim medijskim kućama primaju pola plaće u novcu, a pola u nekim bonovima u suradnji s određenim vlasnicima robnih lanaca pa prema tome kako uopće očekivati slobodno, a kamoli istraživačko novinarstvo. I još ste nešto rekli, da su vrlo često mediji sponzori političkih stranaka pišući na određeni način sa određenom intencijom, namjerom, ali vjerujte mi da sam pročitao sa elektronskih medija popis donatora ili sponzora novčanih jedne velike političke stranke, a na tom popisu sam našao izravno i novčanu uplatu određenog medija.

o sponzoriranju kad bi zapravo sve išlo preko računa, ali kao što ide pola plaće kao što smo rekli ili više van računa tako idu vjerojatno i ova sponzoriranja na razne načine. Međutim, da ipak malo govorimo o zaposlenicima i dalje. Ajmo Ajmo napravit anketu recimo ovdje kod novinara u Hrvatskom saboru koliko je primljeno na neodređeno, a koliko na određeno vrijeme. Naime, medijima je najbolje primiti radnike na neodređeno, novinare na određeno vrijeme jer su onda ovisnici, a ako su ovisnici onda moraju pisati,

pa naime ovaj Zakon kao što ste rekli donosi transparentnost u vlasništvu nad medijima i vjerojatno će otkriti i smjernice kako pišu mediji, te kada ne izvještavaju realno, objektivno, a svjedoci smo svakodnevno poslije naših rasprava koje jasno imaju svoj fonogram da se dio toga izsicira po nečijem nalogu, dio toga se ne objavi, dio toga ne bude uopće prikazan u javnim medijima, a o tiskanim da ni ne govorimo. Segmenti naših iskaza su zamračeni i vjerojatno po nečijem nalogu i nečijem plaćanju nisu objavljeni. Puno puta insinuiranje, lažima i klevetama profesionalni novinari si dozvoljavaju da političare stavljaju na stup srama. Kada se podižu tužbe protiv istih režisera takovih objeda i laži diže se novinarsko društvo, zaštita ptica pjevica i svi ostali kako bi rekli da se vrši pritisak na novinare kada ih se tuži za klevetu kao što to čini danas novinarsko društvo spram mene kada sam tužio Aleksandra Stankovića zbog uvreda i kleveta koje je učinio prema hrvatskim braniteljima. Isto tako sam tužio i drugoga novinara. Tada ne govore o profesionalnosti, o etičnosti, ne govore o svemu onomu što novinarsko društvo propisuje i o čemu se brine. Profesionalnost dapače, ali sa istinom, istinitom informacijom i cjelovitom informacijom. Zasigurno transparentnost u vlasništvu kao i transparentnost u financiranju ili usmjeravanju je jako dobra stvar i gospodine Markovinoviću zasigurno ćemo imati još puno rasprava sa argumentima kako koji novinari i po čijem nalogu rade. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Pa evo, ovdje smo došli do one teme slobode medija i da li treba sankcionirati ono, što je klevetnički, što je namjerno napisano, što treba čovjeka uništiti i to je tema koja će se dugo povlačiti. I ako bilo što pokušate tu je evo gospodin Duka i ekipa koji će vrlo rado zaštititi ali neće ih zaštititi onda ako veliki gazde im daju otkaze ili s odgodom od koji dan ovdje. Kad bi malo pogledali medije kolega Đakić spominjanje vašeg imena i broj vaših slika pomislili bi da zapravo su mediji sponzori vas kao političara. Međutim, to je samo onda dok ne pogledamo naslov i tekst, a kad pogledamo naslov i tekst onda smo itekako uvjereni da su sponzori one druge strane. Jer zapravo na bilo koji način vas nastoje obezvrijediti vaše, pogotovo vaše istupe i slično. Jer činjenica je da očito da mediji lako stvore sebi neprijatelja, a onda je linč zagarantiran. Hvala. Hvala. Replika gospođa Marijana Petir. Izvolite. **Petir, Marijana (HSS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Markovinoviću vi ste potpuno ispravno istaknuli određeni problem sa kojim su suočeni novinari i novinarke od strane svojih poslodavaca, a riječ je u stvari o ugovorima o djelu koji se sklapaju što znači da mnogobrojni novinari i novinarke rade i 10 i više godina bez da im ide mirovinsko i zdravstveno što naravno kad dođu u svoje 40-te posebno predstavlja veliki problem. Vidimo da i posljednjih dana u pojedinim listovima dijele se i otkazi što svakako smatram da nije dobro. Naravno da je pravo svakog vlasnika da odlučuje o svojoj poslovnoj politici. No ipak, čini mi se da je u cijelom tom segmentu ne samo u zaštiti novinara nego i u onim prethodnim fazama zakazala politika kad se nije vodilo računa u stvari kome se prodaju mediji, odnosno tko tko to postaje vlasnik medija. I kao što sam rekla u svojoj raspravi u ime Kluba zastupnika HSS-a u drugim državama domaći mediji mogu biti jedino u rukama tih vlasnika iz te države i dakle to je i postulat u zemljama najrazvijenije demokracije. Na žalost u Hrvatskoj su se dogodile neke druge pojave. Stoga nas ne treba čuditi ono što je kolegica Sumrak govorila, a što ste vi spomenuli u svojem izlaganju da upravo u medijima možemo vidjeti samo izjave onih kojima smeta križ u javnim institucijama, a ne one koji misle drugačije. U medijima danas uglavnom možemo vidjeti one kojima smeta Hrvatska, a ne može se čuti drugačije mišljenje onih koji jesu većinska Hrvatska i koji govore u prilog te Hrvatske. U medijima se danas može čuti izjave onih koji žale za Jugoslavijom, plaću i kažu da njihova Hrvatska nije uspjela. Dakle, njima smeta ova domovina, a nas kojima možda smeta region, kojima smeta Jugoslavija, kojima smeta Partija ne može se čuti. Nekima smeta Tuđman. On je njima nesavladivi kompleks, a oni kojima je Tuđman bio hrvatski predsjednik njih se ne može čuti. Ali to opet sve se vraća na početak, jer naravno da su vlasnici kapital ideologija ti koji o tome odlučuju, a ne na žalost novinari koji se ponekad i trse i trude oko općeg dobra i oko etičkog novinarstva, ali su izloženi Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Pa točno je tamo da negdje '87., '88., '89. godine kada su novinari osjetili malo dah slobode da su se raspisali o propasti industrije. Dakle, mahom klirinške industrije, jer je prestao kliring funkcionirati i privreda i tvornice bile su na koljenima. Dakle, opći raspad. Ali evo dvadesetak i nešto više godina kasnije sjećanja su izblijedila. Sad se govori o nekakvim vremenima divnim, krasnim vremenima, a bilo je jako šarmantno stajati u repovima, bilo je jako šarmantno razmišljati kako bilo što, doći do bilo čega, da se i ne znam obični frižideri kupovali na dvije godine na otplatu i slične stvari. Dakle, vremena, sjećanje puno tog mijenja. A što se novinarstva tiče čovjek bi pomislio najbolje slobodnim novinarima. Dakle, imamo ih nešto. Ali i oni su i oni su ovisnici, veliki ovisnici. Možete vi koliko god hoćete biti slobodan novinar ako vam to netko ne želi objaviti. Prema tom, očito da kod nekih novinara podanički mentalitet je stvarno toliko izražen do takove mjere da nije teško zaključiti tko je vlasnik, pa makar se pojedini list ili bilo koji drugi medij vodio i na drugo ime. Dakle, ovaj Zakon definitivno će donijeti razumijevanje, razumijevanje korisnika da tako kažem medijskih usluga, i mislim da će nam svima pomoći da kad počnemo čitati neki list aha sad znamo zbog čeg piše to i to. Hvala. Hvala. I zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda, kasnije ćemo odlučivati.